Gospođe i gospodo zastupnici predlažem da provedemo objedinjenu raspravu sa o - Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama pravila o postupanju elektroničkih medija sa nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj, predlagatelj Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav sa - Prijedlogom pravila o postupanju elektroničkih s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe, promidžbe, predlagatelji klubova zastupnika SDP-a, HNS-a, HSS-a, HSLS-a, HSP-a, IDS-a, SDSS-a i Nacionalnih manjina Jesmo li suglasni da provedemo objedinjenu raspravu po ove dvije

Jednoglasno sa 88 glasova za. Prvi je prijedlog inicijative pravile ove skupine klubova. Tko će u ime klubova ovih 6, tko će biti predlagatelj, jedan je predlagatelj?

Članak 145. stavak 2. Poslovnika usmeno izlaganje na početku rasprave može podnijeti samo predlagatelj ili jedan od predstavnika, na početku rasprave. Tko će, da li netko želi od predlagatelja ovih 6 klubova podnijeti uvodno izlaganje? Ne. Dobro. Hvala lijepo. Onda će, onda idemo na Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Predsjedniče Odbora želite li vi podnijeti uvodno izlaganje? Izvolite. gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav na svojoj jučerašnjoj sjednici razmatrao je i pravila, nova pravila o postupanju elektroničkih medija u, tijekom tijekom izborne promidžbe. Nije prihvatio, odmah na početku moram reći, nije prihvatio prijedlog. Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav na jučerašnjoj sjednici razmatrao je prijedlog oporbenih klubova, prijedlog pravila o postupanju elektroničkih medija sa nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe. Nakon rasprave koja je trajala u prekidima malo duže pokušaj je bio usuglašavanja između predsjednika klubova, ali moram reći u jednoj tolerantnoj atmosferi, dosta toga smo pokušali i dosta toga smo usuglasili. Međutim, evo ipak nismo postigli onaj konačni konsenzus. Odbor je odbio prijedlog klubova da se ide sa donošenjem novih pravila. Nego odbor je utvrdio prijedlog odluke o izmjeni važećeg pravila. Ocijenili smo da prijedlog novih pravila ne bi bio sukladan Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske iz čistog razloga jer prijedlog novih pravila izostavlja mnoge bitne odrednice koji Zakon o izborima nalaže da se pravilima razrade. Pravila ispuštaju one bitne deklaracije koje zakon nas obvezuje, a to je jednaka mogućnost, jednake šanse svih sudionika u izborima. To znači bez obzira stranke bile male, bile velike, liste bile neovisne, liste kandidata nacionalnih manjina, svi u izborima po našem Izbornom zakonu moraju imati jednakopravni tretman i svi moraju imati jednako pravo na iznošenje svojih programa putem elektroničkih medija. Te osnovne deklaracije u novim pravilima su na nekoliko mjesta ispuštene i mnoge stvari koje je zakon odredio da mi moramo pravilima razraditi, prijedlogom koji su klubovi dali se spuštaju u nadležnost ili daju u nadležnost nakladnicima. Naprosto smatramo da to nije sa aspekta Zakona o izborima, da nije u skladu sa zakonom i naravno teško da bi takva pravila izdržala jednu ozbiljnu proceduru ocjene zakonitosti na Ustavnom sudu. I stoga mislim da je ovdje temeljno pitanje izborit se i sačuvat zakonitost izborne promidžbe i zakonitost cijele procedure. Međutim svjesni smo naravno i druge činjenice, da promidžba kako je to kako je to uređeno važećim pravilima, doista nije atraktivna, nije zanimljivo i zapravo ljudi je ne percipiraju. I stoga smo na Odboru za Ustav napravili izmjene važećih pravila gdje mislim da smo dosta toga i ispravili koje kolege iz oporbenih klubova predlažu, dosta toga smo ugradili unutra i time smo čini mi se podigli jednu razinu, dali jedne bolje mogućnosti nakladnicima da učine predizbornu promidžbu daleko zanimljiviju, a opet da ne narušimo onaj temeljni zakonski princip jednakih šansi svima. Najbitnije što smo napravili, izbacili smo zapravo onu emisiju od 45 minuta koja doista nije bila gledljiva, gdje su svi sudionici izbora imali pravo 45 minuta zagušiti program na televiziji i oko ponoći i iza ponoći iznositi svoje stavove. Sada smo to sveli za 10 minuta, znači za Hrvatsku televiziju i Hrvatski radio, 5 minuta za komercijalne televizije. Time što smo oslobodili taj medijski prostor koji je dosta bio natrpan, uvodimo jedan novi članak, jednu važnu odredbu u izmjenu ovih pravila gdje smo rekli da nakladnici mimo poznatih oblika, razrađenih oblika ovim pravilima mogu i sami odrediti određene emisije, mogu i sami odrediti određene oblike ali vodeći računa o temeljnim zakonskim principima jednakih šansi. Dakle mislim da smo stvar bitno pomaknuli naprijed. Također ono što je bitno, prijedlogom kolega se gubi ždrijeb, znači redoslijed nastupa po prijedlogu pravila ne bi se odredio ždrijebom nego bi nakladničke nego bi nakladničke kuće de facto autonomno svojim internim pravilima odredili kad tko od sudionika izbora nastupa. To smo ocijenili loše i zato smo u našu odluku o izmjenama važećih pravila sačuvali taj ždrijeb, a opet smo opet smo oslobodili medijski prostor jer tako jedna naporna emisija koja je nezanimljiva i negledljiva nismo stavili kao obvezu da se mora prenositi i i da mora biti posebna emisija, ali kod ždrijebanja moraju biti nazočni svi predstavnici sudionika izbora, mora biti javni bilježnik i rezultati ždrijebanja moraju biti javno objavljeni. To su evo u nekim kratkim crtama mislim najbitnije promjene ali koje zapravo pružaju velike mogućnosti da izborna promidžba bude i u skladu sa zakonom, znači da nitko ne može osporiti njenu zakonitost sa aspekta zakona o izborima, a s druge strane da je učinimo ipak gledljivijom, ipak zanimljivijom da bude na razini kakvoj to treba biti. Evo hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjena gospodo zastupnici. IDS je potpisao ova pravila, IDS će glasati za ova pravila iako imamo i neke primjedbe. Svi ovdje smo itekako svjesni da je Hrvatska radiotelevizija moć. Hrvatska radiotelevizija je i ogroman interes. Hrvatska radiotelevizija u velikoj mjeri poglavito svojim aktivnostima u izbornoj godini može utjecati na to tko će biti vlast. Kadroviranje koje se dešava recimo danas na Hrvatskoj radioteleviziji zasigurno nije dobro. To što su se dešavale slične stvari i ranije kada je gospodin Dalić ne znam u funkciji glavnog urednika "Globusa" sa gospodinom Pavićem ušao u zgradu preko trga, a izašao kao ravnatelj Hrvatske radiotelevizije također nije bila dobra praksa. Zato i kažem da je Hrvatska radiotelevizija interes, a da je Hrvatska radiotelevizija interes to znaju najbolje ljudi koji sjede u ovome Domu. Onaj tko je isto tako na čelu te institucije taj ima ogromnog utjecaja na kreiranje vlasti. Ja kao što sam rekao jučer i danas ću ponoviti, volio bih znati koliko je koliko je tko iz koje političke stranke u zadnjoj ovoj izbornoj 2007. godini pojavljivao se na Hrvatskoj radioteleviziji. Nije bitno da li je riječ o "Dnevniku", da li je riječ o "Motrištima", "Otvorenom", "Nedjeljom u 2" ili nekoj drugoj takvoj i informativnoj emisiji. Isto tako jučer sam rekao da se na televiziji vrti ogroman novac. Kupuje se minutaža, kupuju se emisije. Toga je svjestan i ravnatelj i navijestio je borbu protiv jedne takve prakse. Na žalost, Amnesty International o tome ne govori. Stvarnu moć u ovome trenutku kada je riječ o javnosti daleko veća je kod raznih pijar agencija nego kod ljudi koji su dobili legitimitet sjede u ovome Domu. Ni o tome Amnesty International jednostavno ne govori. Ono što ja molim Hrvatsku radioteleviziju da odmah objavi minutažu svih stranaka na Hrvatskoj radioteleviziji u ovoj izbornoj godini koja je za nama Hrvatska danas nisu samo SDP, HDZ iako takva podjela najviše konvenira upravo ljudima na Hrvatskoj radioteleviziji. Zašto? Jer se promjenama na vlasti jednih ili drugih pozicioniraju i oni sami unutar tih podjela na Hrvatskoj radioteleviziji. Još jednom. 2007. tvrdim nije moć kao što možda javnost predmnijeva u malim političkim strankama, iako nema malih stranaka, ima samo ljudi koji imaju te izborne legitimitete, moć 2007. je, a 2008., 2009. i 2010. biti će još veća u medijima, u kapitalu i dakako u izvršnoj vlasti koja na neki način raspolaže sa svakom drugom kunom bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske. Postavlja se i pitanje koliko nekoga možemo sputavati u istupima ukoliko to ima za cilj bipolarizaciju političke scene. Bipolarizirana Hrvatska je katastrofa od države, to je kao da imamo veliku koaliciju, a najveći protagonisti takve politike to su usuđujem se reći nacionalni mediji. Ja znam da zbog ovih riječi IDS može imati samo štetu, ali ja još jednom pozivam HRT da objavi minutažu raznih političkih opcija u ovoj izbornoj godini. Drugo što želim reći, na informatičko jednoj sofisticiranoj Hrvatskoj radioteleviziji te podatke zasigurno je moguće dobiti u nekoliko minuta kada je na isti način do tih podataka moguće doći na web. stranicama Hrvatskog sabora. Da li će ih hrvatska javnost dobiti pred izbore? U to sumnjam. Ali objava tih podataka na neki način dala bi pravu sliku ovoga o čemu govorim. Ja molim isto tako da pravila o kojima raspravljamo ili koja predlaže odbor budu poštena pravila. Shodno tim pravilima u narednih koliko, 45 dana trebao bi se ponašati usuđujem se reći i predsjednik Mesić. Protiv sam da se u izbornoj kampanji objavljuje sedam ili osam dana pred izbore ankete jer se njima može manipulirati. Ono što je na neki način u ovim pravilima na neki način upitno, to su ove odredbe pod rednim brojem 3. Nakladnici elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom će pri objavi rezultata i ispitivanja javnog mnijenja jasno i nedvosmisleno o tome obavijestiti javnost navodeći ime stranke ili osoba koja je naručila ili platila ispitivanje. Ja mislim da plaćene ankete stranaka se ne smiju pojavljivati u nekoliko dana do izbora ili nekoliko tjedana pred izbore ili naziv organizacija koje je provela ispitivanja. Ne znam, tko se ovdje pojavljuje …/Govornik se ne razumije./… itd., jer to isto i može utjecati na rezultate izbora itd. To što To što govorim, jasno da govorim Bože moj i zbog IDS. IDS je regionalna stranka ali nitko IDS-u ne može osporiti ili oduzeti i jedan nacionalni značaj. I duboko sam uvjeren da će to biti i ubuduće. I mislim da će to biti dobro i za Istru i za Hrvatsku odnosno za Osmu izbornu jedinicu. Ja tvrdim da neki ljudi, ja se toga pribojavam, na televiziji neće dati jednaku šansu svima. I zato ta pravila treba strogi, strogi, strogo precizirati. Što je s onim najslabijima? Što je sa malima? Istina je, ima egzibicionista, vade proteze, ne znam, šute, galame, viču, predstavljaju se u svojim štalama itd., ali tom egzibicionizmu građanin može može prisustvovati jednom u četiri godine. Jednome Mamiću građani i njegovom egzibicionizmu mogu prisustvovati svaki dan u godini ili 365 dana u godini dana. Što znači s druge strane i ova točka 5.? Jednako tako već danas bi trebalo znati ako usvojimo ova pravila kako će egzistirati ta pravila? Netko nam to na neki način možda treba demonstrirati koliko će tko, kada, u kom trenutku biti zastupljen na HRT-u? Nitko ne smije biti privilegiran, nitko ne smije biti diskriminiran kada je riječ o javnim medijima. IDS je rekoh, potpisao ova pravila. Potpisao sam ih i ja osobno. I ja ću za njih glasati. Želimo da se nešto promijeni, ali isto tako nećemo da se nikoga ošteti. Ne želim da itko ima prednost pred onima koji nemaju ili sutradan neće dijeliti vlast. ovaj pravilnik tiče se i elektroničkih medija. PPH holding nam je već predstavio svoja pravila na onoj stranici oglasa. Otprilike sažeto bi to bilo, biti biti će onako kako mi kažemo, a ako time niste zadovoljni možete se žaliti, ali ionako će, iako se žalite biti kako mi kažemo. Ne bih volio da nešto slično se dogodi bilo sa ovim pravilima, bilo sa pravilima koja predlaže Odbor za Ustav i Poslovnik. Netko će reći što mi treba, jednostavno da tako nastupam? Ja znam da se iz toga mogu imati samo štete, ja sam svjestan. Svi idu normalno niz dlaku medijima i to u velikoj mjeri danas govori da moć nije toliko toliko samo u ovom Parlamentu koliko je možda u medijima, u kapitalu, jasno u izvršnoj vlasti. Ono zbog čega sam se najviše javio to je točka 8., a ona glasi: Novinari i voditelji nakladnika elektroničkih medija ne smiju u redovitim i posebnim emisijama iz Glave II. ovih pravila iznositi svoju eventualnu stranačku pripadnost, dobro, to je jasno. I onda dolazimo do stavka b. Novinarima se zabranjuje da tijekom izborne promidžbe sudjeluju u stranačkoj promidžbi, a ako imaju vlasničke udjele u nekoj od agencija koja radi za pojedinu stranku ili listu, dužni su o tome u pisanom obliku obavijestiti svog urednika. sad se postavlja pitanje koliko su naši novinari i da li su neutralni i da li su od slučaja do slučaja apsolutno nezavisni? U to samo naivan bi mogao povjerovati. Svi smo mi krvavi ispod kože, pa tako i novinari. Malo ih je koji će se izdignuti iznad političkih nekih podjela. Ja želim vjerovati da će se i njih jednoga dana neusporedivo više cijeniti i po jednoj principijelnosti kao što isto tako želim da će se i ljude koji su u politici jednoga dana više cijeniti ako budu svoji pod navodnicima na svome odnosno na svom političkom stavu. U drugoj rečenici rekoh da oni novinari i voditelji koji su kandidati na stranačkim ili neovisnim listama ne smiju obavljati svoje redovite poslove. Eto, zbog toga se i najviše javljam. Zašto? Ovdje se misli na obavljanje novinarskom profesijom odnosno na njihov angažman na pojedinim izbornim listama. Ako se te odredbe ne preciziraju to neće gospodo biti dobro. Zašto to govorim? U Istri je redovita praksa da neki novinari redovito nastupaju na izborima. Četiri godine u pravilu nastupaju protiv I nitko da to prozove od drugih neovisnih medija. Nema ja ništa protiv toga da novinari idu u izbore. Neka idu. Nisu oni suci. Nisu oni vojnici. Nisu oni državni odvjetnici. Kod njih inkompatibilitet jednostavno ne vrijedi, ali mi ta njihova prekomotna prekomotna pozicija da se tako izrazim, ne sviđa. Znači, zalažem se da se za ona buduća pravila precizira da novinar ako se želi pojaviti na izbornoj listi šest mjeseci prije izbora jednostavno obznani tu svoju namjeru, da svoj status u mediju zamrze. A ako se kani ponovo nakon neuspjeha vratiti u novinarstvo isto tako da onih šest mjeseca po održanim izborima ne može pod navodnicima medijski nastupati. Mislim da bi to jednostavno trebalo tako nekako regulirati i da bi to bilo pošteno. Jednom riječju za kraj. Ja se apsolutno slažem da što se tiče tog predstavljanja stranaka itd. da nešto valja promijeniti. Ako bi ijedan zakon u hrvatskom Parlamentu trebalo iščitavati ne u dva, nego u tri čitanja onda su to ova pravila, ali šta ćemo tako je, nema vremena. Jednom riječju zašto bi to trebalo učiniti? Zato jer od jedne fer utakmice u velikoj mjeri ovisi i tko će voditi ovu zemlju u narednih 4 godine. Tu fer utakmicu nitko ne smije dovoditi u pitanje, nitko nema pravo samo zbog toga jer ima tu medijsku neovisnost nekoga preferirati, odnosno nekoga zbog ne znam čega diskriminirati. Ja bih još jedanput zamolio samo da prije glasanja simuliramo kako će sve to izgledati taj nastup političkih stranaka, koliko koliko je tko u kojim emisijama tijekom ove izborne 2007. bio prisutan, a nakon toga jasno možemo govoriti i o onome kako bi ta pravila možda trebala izgledati za neku narednu izbornu kampanju. Za kraj, IDS je potpisao ova pravila, glasat ćemo za ta pravila, iznio sam neke primjedbe i mislim da ako većina se za njih odluči da možda jednoga dana će ova pravila biti daleko preciznija no što su danas. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke jedan od predlagatelja bio teksta pravila o kojemu bi danas trebali otvoriti raspravu i da dozvolite najprije u uvodu da obrazložim zašto. Mediji su bili ti, dakle novinske kuće koje su nas podsjetile i upozorile da tekst postojećih kojima Parlament regulira način praćenja te kampanje trebamo uskladiti sa vremenom i trenutkom u kojem se izbori održavaju, da je u međuvremenu u Hrvatskoj došlo do ozbiljnijih promjena u smislu toga da nemamo više samo jednu nacionalnu televiziju, nego tri sa nacionalnom koncesijom i ponudili smo tekst koji daje okvire, praćenje kampanje, koji jamči i nudi jednak tretman sudionicima izbora, a urednicima i novinarima daje priličnu slobodu u kreiranju sadržaja tih emisija i predložili zaštitni minimum termina koji svaki kandidata na izborima, odnosno svaka izborna lista mora dobiti. Danas je deveti dan ako se ne varam otkako je taj prijedlog dat u proceduru i o njemu je u hrvatskoj javnosti, dakle o tom tekstu do sada bilo rečeno jako puno. Cijelo vrijeme iščekivali smo i bilo je obećano da ćemo zajedno sa klubom Hrvatske demokratske zajednice sjesti i pokušati saslušati i njihove primjedbe, ugraditi, prihvatiti, ugraditi ih u tekst prijedloga kako bi pred vas došli sa usuglašenim prijedlozima. Upravo to pozivanje na koncenzus koje je dolazilo iz redova Hrvatske demokratske zajednice istinski nam je budilo nadu da ćemo zadnji dan ovog saziva Sabora, zadnji dan sjednice u jednom po meni bitnom i ozbiljnom pitanju zaista postići dogovor. Međutim, sedam dana nije bilo nikakvog odgovora ni prijedloga, ni protuprijedloga, ni usporavanja sadržaja da bi jučer u 10 sati na sastanku predsjednika klubova bili izvješćeni da klub Hrvatske demokratske zajednice umjesto ponuđenog teksta novih pravila nudi izmjene i dopune starih pravila. To je bilo u 10 sati, a za 14 sati bila je sazvana sjednica Odbora za Ustav kao matičnog odbora koji je trebao utvrditi tekst prijedloga vama za raspravu. Dakle u ta tri, četiri sata trebali smo izvršiti usporedbu starih, našeg prijedlog novih i prijedlog izmjena i dopuna kojega smo tada dobili. Mi jesmo to obavili i na prvi pogled i prvo čitanje ono što je pisalo u prijedlogu kluba HDZ-a je u velikoj se mjeri poklapalo s onim što smo mi napisali, ali kao što to obično biva problem je u onome što ne piše. Tako i ovom prilikom upravo u tome jeste problem. Ključni razlog nikad izgovoren, nigdje napisan, ali po meni je u tekstu postojećih pravila u točci 4. stavku 3. koji i nadalje dozvoljava dužnosnicima u redovnim informativnim emisijama biti prisutni u programima kao da izbora nema. Dakle oni koji su na vlasti, koji će u izbornoj kampanji polagati kamene temeljce i rezati vrpce i otvarati neprobijene tunele moći će biti u dnevnicima, ali neće se biti tretirano kao izborna kampanja, a oporba će i nadalje biti getuizirana u emisije i to dvije vrste, jedan putujući cirkus, a drugi 18 sekundi. Dakle druga emisija je 18 sekundi. I čini mi se da je zapravo jedini razlog zbog čega vlast i ovaj put nije prihvatila novi pristup. Ponavljam da ono što u prijedlogu odbora, sada Odbora za Ustav piše po svojem sadržaju nije sporno i donekle popravlja stara pravila, ali je problem u onome čega nema, pa dozvolite samo kratku usporedbu. Na što će se televizijska kampanja svesti, da upotrijebim službeni termin elektronički mediji s nacionalnom koncesijom? Biti će jedna emisija od 10 minuta predstavljanja, onda će biti da svaka lista ima pravo prijaviti 5 skupova, a a televizije moraju imitirati točno 2 minute nakon središnjih informativnih emisija, pa do 2 minute poslije središnjih informativnih emisija i svaku večer sat vremena prije "Dnevnika" i sat vremena poslije "Dnevnika" biti će zapravo izvještavanje sa sajmova, tržnica, vinoteka i ne znam čega je sve ne bilo, sjetite se najudarnijih termina elektroničkih medija na što je to ličilo. I ostat će jedna emisija od 50 minuta sa otprilike između 30 i 50 gostiju studiju, između 30 i 50 tako je obično broj lista u izbornim jedinicama. I to su one emisije gdje voditelj ima unaprijed napisanih pet ili devet pitanja. Ja mislim da je njima zapravo najugodnije tim voditeljima koji vode te emisije, koji glume voditelje. Ja sam sinoć predložio da ta pitanja u buduće budu napisana na blesimetru jer lakše je, ugodnije se osjećamo i mi sudionici tih emisija nego da ih voditelji čitaju. Kao primjerice pitanje imate li vi gospodarski program. Naravno da imamo, evo odgovoriti i sad svi čekaju da ga obrazlažem. Imate li vi gospodarski program? To je bilo jedno pitanje koje u pravilima piše da je ključno od gospodarskog interesa Republike Hrvatske. Dakle, oklaštrili smo prvobitnu namjeru i doći će se do toga da se zapravo vidi da oni koji su se zagovarali i nagovarali, i tvrdili da svi moraju isti tretman imati formalno ćete imati, formalno će imati a u sadržaju neće biti gotovoga ništa. I na kraju dva podsjećanja. Klub Hrvatske narodne stranke na vrijeme je uputio u proceduru i dao prijedlog novog izbornog sustava za parlament koji je na dnevnom redu čekao dvije godine i onda smo ga povukli zbog ustavnog roka. Da je tada otvorena bila rasprava o novom izbornom sustavu vjerojatno bi i nova izborna pravila bila usklađena sa tim zakonom davno prije raspuštanja a koliko smo spori prateći život i razvoj tehnike i tehnologije dat ću vam na slijedećem primjeru. Sada ćemo regulirati i vi ćete sigurno izglasati prijedlog Odbora za Ustav i striktno propisati ponašanje Nove TV, RTL-a i Hrvatske radio-televizije, i radija i televizije. A ja vas pitam šta je sa internetom? Kakva pravila Internet portali trebaju u Hrvatskoj poštivati, ne samo od dana raspisivanja izbora nego i na dan izbora. Znate li da je milijun i 300 tisuća građana priključeno na brži Internet u Hrvatskoj koji imaju video materijale, ne samo tekstove i audio materijale. To dakle ne trebamo regulirati, to je što, sloboda, jednakost, pristup zato što u vrijeme nastajanja ovakvog izbornog pravila interneta možda nije bilo, mada ga je bilo ali nismo se sjetili da postoji pa sve do sada. Nijedna regulativa, nijedna riječ ne postoji o tome. I sada s jedne strane imamo obavezu kažu po zakonu propisati izgleda voditelja izborne emisije, znači sjedenja i piše u pravilima da se moramo predstaviti, odgovoriti na pitanja i moramo dati završno obraćanje naciji. To su To su citati iz pravila koja ostaju na snazi. A istovremeno Internet nemamo ni u jednoj regulativi. U ovim pravilima ga ne smijemo imati jer zakon to nije ni predvidio. Prema tome, svi oni koji tvrde da će ovim izmjenama pravila koja su predložena biti jamstvo svima jednaki tretman u velikoj su zabludi. Bit će jednako tretirati u putujućem cirkusu od dvije minuta i 18 sekundi. To je jedina istina. Hvala lijepa. Klub zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. evo, kao što je rekao kolega Lesar maloprije i klub SDP-a je zajedno sa dakle još osam klubova potpisao prijedlog izmjena pravila za medijsko praćenje kampanje. Ovo je po prvi puta u ovom sazivu Sabora da su svi klubovi, sve stranke u ovom parlamentu stale iza jedne inicijative, iza jednog prijedloga i da je HDZ jedina stranka koja je ostala nepotpisnik dakle ovih prijedloga pravila. kako smo to naučili u protekle četiri godine nije moguće da većinska stranka pokušava se približiti dakle skoro 90% klubova u ovoj dvorani nego svojoj staroj dobroj maniri nastoji nametati svoja rješenja koja za nas u ovom trenutku nisu prihvatljiva jer su čista kozmetika. Pravila koja je predložio klub HDZ-a su naprosto nešto što ne rješava problem koji smo mi htjeli riješiti i koji se mora riješiti ukoliko želimo politiku spasiti od prljanja i banalizacije. To je ustvari bio i naš glavni cilj, ne samo naš ovdje u parlamentu nego na kraju i novinara koji kao struka jednako tako znaju da kampanje na način na koji su se do sada pratile dovode samo do toga da u ovoj državi snižavamo reiting politike, političara, zanimanja političara i da na neki način kampanju pretvaramo u cirkus jer se u kampanji u ovim emisijama često puta nađu ljudi koji čitaju pjesmice, koji nemaju ništa iza sebe, niti imaju članova stranke, niti imaju programe koji na taj način ruše ugled politike. I sasvim sigurno ljudima neće pomoći da donesu odluku i da izađu na birališta, nego naprotiv suprotno da ostanu kod kuće jer im se na taj način politika doista mora zgaditi. Na taj način se i sve nas stavlja u jednu poziciju da smo svi isti. Nismo svi isti. Nismo zbog toga što postoje političari koji ozbiljno rade svoj posao i postoje ljudi koji koriste predizbornu kampanju kako bi samo dobili određeni medijski prostor za sebe. I to je sve. Dakle, postoji između nas vrlo velika razlika. Ovdje se nastojalo reći da se pravilima koje je klub HDZ-a predložio, da se ustvari nastoji postići ravnopravnost i jednaki pristup medijima. Pa mi nemamo šanse biti ravnopravni u kampanji, nemamo biti šanse ravnopravni zbog toga što smo mi ovim pravilima dobili getoizirane emisije. Kako je rekao kolega Lesar dobili smo jedan cirkus od emisije u kojoj će se dvadeset stranaka naći u nekakvim blokovima po dvije minute. Više nitko od građana neće znati tko je u toj emisiji što poručio, tko je što rekao. Jedan ide na plac, drugi je na nekakvom skupi, treći negdje nešto recitira ili pjeva, ili glumi. U svakom slučaju, u tim emisijama svi mi koji ćemo se naći u tim getoiziranim emisijama nećemo moći poslati poruku ozbiljnu biračima. Ali HDZ je u drugačijoj poziciji. Oni su trenutno na vlasti, oni će sa svojim premijerom koji se sada nalazi sa tri priloga gotovo svaku večer u Dnevniku, imati i dalje pristup informativnim emisijama za razliku od nas. Nas više u tim emisijama nema. Mi možemo što god hoćemo raditi, možemo govoriti i najpametnije ideje, ali nas se više u informativnim emisijama nakon početka kampanje neće naći. Ali hoće gospodina premijera Sanadera, hoće svih njegovih ministara bez obzira na to što su kandidati na listi. I gospodo nismo jednaki i nećemo biti jednaki. Nećemo biti jednaki. Zato HDZ-u nije u interesu da se pravila mijenjaju jer oni svoj program, svoju minutažu na svim televizijama u informativnom programu imaju i imati će. Mi nećemo, mi ćemo imati getoiziranu emisiju kao i do sada, mi ćemo imati sugovornike koji će čitati s nama pjesmice, a mi ćemo sa svojim programima vrlo teško u tom trenutku biti ozbiljni pred svojim biračima. Upravo zbog toga smo tražili dakle, da se ta pravila mijenjaju, da se ostavi mogućnost da televizijske kuće koje imaju dakle, nacionalnu koncesiju drugačije koncipiraju emisije. To ne znači da smo bilo kome od stranaka koje će se naći na političkoj sceni u predizbornoj kampanji, da smo im uzeli bilo koje njihovo pravo. Dakle, temeljna prava ostaju, svatko će imati, dakle, svoju minutažu, svatko će imati mogućnost predstaviti svoj program, ali pustimo, otvorimo prostor da mediji mogu koncipirati određene emisije gdje se može nekoliko ozbiljnih predstavnika, ozbiljnih stranaka koje po svim istraživanjima, dakle, ponovo ulaze u ovaj Parlament, koji će ponovno dakle, sutra odlučivati o sudbini ove zemlje, da ti ljudi mogu na jednom mjestu vrlo ozbiljno reći dakle, i sučeliti argumente oko svojih različitih rješenja za pojedina pitanja naših građana. To je ono što građane zanima. Često puta sam u ovim pregovorima znala govoriti, za npr. predstavnike nacionalnih manjina. Pa ljudi moji, njih stavite isto u geto, dođu ljudi u emisiju, vi ih pitate o kulturi, o ne znam o gospodarstvu, pa pitanje je da li je to baš nešto što zanima njihovo biračko tijelo. Ja mislim da oni imaju npr. specifične neke svoje probleme, pa zašto ne pustimo onda da novinarska struka može oblikovati emisiju tako da se formiraju pitanja koja mogu dakle, tim ljudima, koji imaju jednu specifičnu populaciju sa specifičnim problemima da im mogu poslati svoje poruke i da mogu dati odgovore na to. Zašto ih tjeramo isto tako u neku vrstu pitanja koja doista dakle, njihovu populaciju koja će za njih glasati ne zanima? Zašto moramo svi imati ista pitanja, zašto to mora biti tako kruto i uniformirano? Pa doista, stavimo onda neki stroj na koji ćemo snimiti tih 12 pitanja pa neka stroj svakih 5 minuta izgovori jedno pitanje. Mislim da je u dijelu ovih pravila koja su doista pisana u nekim vremenima koja su iza nas. Mislim da u tim pravilima ne samo što se od politike radi, evo, koristimo se terminom nešto u zadnje vrijeme cirkusa, ali doista se ovdje radi u zadiranju u novinarske slobode. Mi ovdje novinarima propisujemo, jedno je propisati određenu minutažu kako bismo zaštitili sve, kako bismo svi bili isti. Međutim, ovdje se propisuje i što će i kako novinar prikazivati, koliko će tonskih ulomaka imati. Pa doista onda samo još nam treba da propišemo i ne znam rječnik kako će prepričati neki skup. Prema tome, mislim da ova pravila treba mijenjati, mislim da se mogu promijeniti na način da se samo otvori dakle, prostor, jednom ovako kruto postavljenom načinu praćenja kampanje, da se na taj način ne zadire u ničija prava, u ničije, dakle, u ničiju ravnopravnost. Mislim da se sa pravilima kako ih je predložilo dakle, osam klubova u ovom Domu može osigurati ravnopravan pristup svim strankama ali se s druge strane može osigurati da se u ovoj kampanji na puno kvalitetniji način prati dakle, rad pojedinih stranaka. I da se na kraju građanima osiguraju puno kvalitetnije emisije nego ove koje smo do sada imali. Građanima su te emisije monotone, dosadne, oni ih ne gledaju, televizijski termini cure, a s druge strane se naprosto ne može odvojiti ozbiljan političar od onih kojima kampanja, predizborna kampanja svake četiri godine u 20 dana služi samo zato da bi imali osobnu promociju. I zbog toga pozivam ovom prilikom svih osam klubova koji su stali iza ovih pravila, da se danas tijekom glasanja skupimo u dvorani u punom broju i da izglasamo ova pravila jer mi to možemo. Hvala vam lijepo. Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite. (SDSS)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Gospodine predsjedniče, vi ste često bili u prilici da ste i sa ove govornice a i u nekim drugim slučajevima govorili kako je Hrvatska zrela demokracija. Nerijetko ste kazali kako je Hrvatska razvijena demokracija. Pa mi zastupnici Hrvatskoga sabora uz svu svijest o manjkavosti naših demokratskih kapaciteta mi smo se mogli složiti sa vašom tvrdnjom, da Hrvatska jest zrela demokracija. Ali ovo što imamo u pogledu kampanje, u elektronskim medijima je zaboravljena faza početka hrvatske demokracije. To je dječje razdoblje hrvatske demokracije. To su kratke hlače hrvatske demokracije. To je zapravo nešto što više nalikuje na neku vrstu postkomunističkoga razumijevanja ravnopravnosti između političkih stranaka i političkih aktera nego li stvarna svijest o tome tko su akteri u demokratskoj Hrvatskoj. Pa, čini mi se da se vama trebam najviše obratiti jer vi imate ovdje najduži staž, koliko smo i sinoć čuli i vi ste svjedokom i toga dječjega razdoblja, kao što ste i svjedokom i ovoga zreloga demokratskoga razdoblja. Iz toga razdoblja kao predsjednik SDSS-a moram kazati da je doista došlo krajnje vrijeme da se uskladi činjenica razvijenosti našeg, demokratske političke kulture i ovoga što smo postavili kao kriterij na početku 90.-te, 91. godine. Te dvije stvari naprosto više ne korespondiraju. Ili 2003. Ali se bitno ne razlikuje od onoga što ste vi donijeli 90.-te. Dobro. U svakom slučaju htio bih kazati sljedeće, znate to otprilike nalikuje kao na to, to moramo čuvati, kao što moramo čuvati moramo čuvati ravnopravnost naroda, narodnosti, radničke klase, svih ostalih, tako moramo čuvati i ravnopravnost subjekata u predizbornoj kampanji. Ali to je apstraktan princip. Konkretan princip bi predsjedniče bio onda kada biste recimo vi kao predsjednik Sabora i nekakav tamo samoproglašeni predsjednik skupštine općine ili republike Pešćenica, neki «Braco Rom» ravnopravno sudjelovali u nekakvoj diskusiji. Ali toga neće biti. Vi ćete biti u svojoj emisiji. On će biti u svojoj emisiji. A ozbiljnoga pravoga sučeljavanja između onih koji su ozbiljni političari i potencijalni redikuli nema. A možda bi to baš bilo zanimljivo čuti i vidjeti. Možda bi to donijelo nekakve elemente ili pokazatelje prave ravnopravnosti. A to se ne događa. Prema tome svatko ima neku svoju škatulicu. Svatko je negdje pospremljen u tom pogledu i mi zapravo na taj način samo glumimo pluralističnost kampanje a ustvari je nemamo. A ne možemo je ni imati iz sljedećih razloga. O njima su već govorile kolegice i kolege. Prvo, novinari u ovom slučaju nisu subjekti predizbornog procesa. Osim eventualno ako ne pišu komentare ili ako ne pišu osvrte u novinama ili povodom pojedinih televizijskih emisija. Ali u samom procesu kampanje oni nisu nikakvi subjekti. Oni dobiju svoja pitanja. Ta pitanja pročitaju i na osnovi tih pitanja mi s njima trebamo razgovarati. Kolega Lesar je kazao: «Dobijem pitanje što je, imate li vi predizborni program?» Pa bilo bi smislenije da me pita imate li vi možda olovku ovoga trenutka. Jer to bi bilo određenije onda bi rekao nemam ili imam. A ovako će svi reći da imamo nekakav predizborni program. … /Upadica se ne razumije./ … Da znam, znam ali štošta je netko napravio što ne valja kolega Bebić pa je prilika da drugi to poprave. Ali doći ćemo i na to. Doći ćemo i na to. Doći ćemo naime na činjenicu, mi se bunimo zašto novinari traže da se ovo promijeni? A s pravom se bune. Bune se zato da imaju više slobode i više kreativnosti u ovom postupku. Da doista mogu različitim sugovornicima postaviti različita pitanja. Da ih tretiraju kao žive ljude, a ne kao stranačke monstrume. Pa da. Mnogi od nas nismo htjeli više sudjelovati u tome jer to nema nikakvoga smisla. To je trošenje vremena. I to je obesmišljavanje toga Prema tome vjerojatno dio nas neće ići ni na sljedeće takve emisije. A zašto onda trošimo novac koji je novac poreznih obveznika, porez svih nas i umjesto da to vrijeme posvetimo ozbiljnim stvarima. Da čujemo što novinari koji prate to imaju za reći u pogledu toga mi kažemo: «E mi to ne želimo». E sad zašto ne želimo? Pa nije to kolegice i kolege, budimo sad doista otvoreni jedni prema drugima. Nije to zato što mi želimo ravnopravnost. Malih i drugih koji će se pojaviti jedanputa zbog biznisa, zbog susjeda, zbog bilo čega drugoga. To je njihovo pravo. Takav prostor uvijek može biti stvoren na ovaj ili na onaj način. Međutim pravi razlozi za to po mojem mišljenju su sljedeći. Navest ću, navest ću primjer 9. izborne jedinice, rezultata izbora za Parlament 2003. godine u 9. izbornoj jedinici. Stranke koje nisu prošle prag, stranke do 5,17% su odnijele kolegice i kolege preko 50 tisuća glasova. A nekome je hvala Bogu, nekome je to donijelo mandate. Prema tome pripuštanje takvih malih stranaka čudnih ljudi, čudnih ambicija, stranaka koje de facto ne postoje. Stranaka koje nitko ne provjerava da li posluju u skladu sa Zakonom o strankama i slično, naravno ima svoju svrhu u tome da se pokupi dio glasova i da onda pri konačnom izračunu tih glasova stranka koja dobije najveći broj glasova pokupi i najveći dio tih glasova. Prema tome njihovo održavanje u političkom životu i u političkom prostoru preko medija ima taj smisao. To ih čini, to naprosto čini taj prostor atraktivnim. A mi bismo to naprosto trebali ukinuti. Drugi razlog. Pojavljivanje tako velikog broja malih stranaka, nezavisnih kandidata uvjetno kazano. Pojedinaca i drugih za koje, za čije stvarno stranačko funkcioniranje mi ne znamo, ima za cilj da zapravo stvori buku u kanalu. Pa da se oni koji bi se stvarno trebali čuti i vidjeti zapravo ne vide. Koliko god Franjo Arapović bio visok ako oko njega rasporedimo čitav niz Pigmeja slabije ćemo ga vidjeti, vidjet ćemo te Pigmeje. Poput onoga na fotografiji tamo

To je prema našem mišljenju zagovaranje prostora za manipulaciju u uvjetima zrelih demokratskih okolnosti. A pozivanje je na pravo svih da sudjeluju. To niti je u pravom smislu te riječi pravo svih da sudjeluju a niti je u pravom smislu te riječi adekvatan odgovor na ono što su naše demokratske potrebe u tom pogledu. Iz toga razloga Klub zastupnika SDSS-a se priklanja zahtjevu većine stranaka da se ova pravila promjene i glasat će za tu vrstu stajališta. Ja znam da je ovo zadnji momenat ali mogli smo to uraditi i prije 15 dana. Mogli smo i prije mjesec dana i to se od nas traži i to se od nas očekuje iz razloga koje sam iznio. Neću govoriti o tome kojeg smisla ima odgovarati rutinski na rutinska pitanja a ima čitav niz tema, čitav niz pitanja koje bi novinar koji bi se pripremio unaprijed 15 ili 20 dana ili tim novinara koji bi htio i trebao obaviti razgovor sa predstavnicima pojedinih manjinskih kandidata kao što su mogući kandidati srpske zajednice koji bi učinili smislenim to pojavljivanje. I za gledatelje i za novinare i za nas. A ovako to naravno nema puno smisla. Prema tome taj prostor kampanje ovako kako je predviđen je prostor koji je zagušen. Prostor koji je neautentičan, prostor koji treba osloboditi i prostor kojim treba dati kreativnost pravim subjektima tog procesa, a to su novinari. Naš pravi prostor je negdje na trgovima, ulicama, u posjeti ljudima. I naravno u televizijskim emisijama koje se za tu priliku organiziraju. Ali pravi prostor određuju novinari kojima mi ne damo da to učine. A mi se sada, mi kažemo: «E novinari vrše pritisak preko stranaka da nešto urade.» Pa vrše zbog toga što žele svoju slobodu i žele svoju autonomiju. Ako se netko toga boji to je drugo pitanje. A ja se nadam da se toga ovdje nema nitko razloga bojati. Gospodine predsjedniče jer mi smo zrela demokracija. Hvala vam. Jesmo zrela demokracija kao što vi to kažete. Kao što to kažete Europska komisija i Europska unija da smo zrela demokracija. Klub zastupnika HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Mi smo prije dvije godine predlagali jedan komplet izbornog zakonodavstva i sa izmjenama i dopunama Zakona o političkim strankama i upozoravali smo na sve ove stvari o kojima danas raspravljamo. Tako smo '96. govorili što će biti sa Haagom, tako smo govorili sa gospodarskim pojasom i nije dobro što se onda nije otvoreno porazgovaralo o našim prijedlozima koji opet dolaze sad do izražaja. Rekli smo na što sve sliči izborna kampanja, koliko ima političkih stranaka i da u biti to nitko više ne prati i da se cijela kampanja pretvara u jedan cjelokupni cirkus, da se pojavljuju nažalost razno razni likovi. Pa provedite anketu i dan danas pa ćete vidjeti od 102 ne zna više nitko koliko ima u ovom trenutku političkih stranaka registrirano u Hrvatskoj. Jer to je svaki dan moguće osnovati novu političku stranku. Većina hrvatskih građana nit će znati kad joj kažete ime stranke tko je predsjednik, a nit kad joj kažete naziv stranke opće će se čuditi da li postoji takva neka stranka. Nije dobro što se po ovome pitanju nismo mogli dogovoriti. Mislim da bismo tu trebali napraviti jedan demokratski iskorak. Također nije korektno što HDZ nije izravno dao svoj prijedlog, kao što smo mi svi klubovi dali, podržali znači zahtjeve tri medija najbitnija koji imaju načelnu koncesiju vezano za Hrvatsku vezano za Hrvatsku radioteleviziju, RTL i Nova Televiziju. Nego to su išli putem Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav. Naime, temeljna nakana je svega toga znači da je stvarno nema pravog sučeljavanja po mnogim temama, prema recimo, bilo bi zanimljivo organizirati sučeljavanje između nas i HDZ-a vezano za Haag, pa vezano recimo sučeljavanje za ono što smo govorili o pretvorbi i privatizaciji, o korupciji i svemu ostalome. No to će sad doći sasvim u drugi plan zato što će se prikazivati u emisijama kao specijalnim za izbore koje na kraju opet što izborna promidžba bude išla na kraju to nitko gledati. Dok će se s druge strane koristiti razno razne plaćene emisije na radiopostajama i drugdje ove stranke koje u biti ne predstavljaju ništa bit će plaćene od drugih velikih stranaka da iznose laži, objede i da učine znači izbornu promidžbu takvom da bude prljava, a da se s druge strane ne vide konkretni programi i sve ostalo. Naime nije dobro što mi sumnjamo, Hrvatski sabor, u objektivnost i profesionalnost medija. Ima normalno problema u objektivnosti u profesionalnosti, ali ipak mislimo mi u klubu Hrvatske stranke prava da je recimo, da pokušavaju slijediti primjer HINA-e i Hrvatskoga radija i Hrvatska radiotelevizija, Hrvatska televizija i RTL televizija Znači da nastoje biti objektivne i profesionalne i da polako se onaj dio pokušaja oblikovanja javnog mišljenja ili formiranja javnog mišljenja da u ovom razdoblju sad znači ne služe se razno raznim takvim metodama da recimo pozovu Đenera koji je uvijek plaćen za sve i svašta pa će uvijek reći ovisi o tome što mu je naručeno ili takve slične situacije. to je jedan od oblika kad se pokušava oblikovati javno mišljenje pa se pozove neki nazovi stručnjak pa će on iznositi neke svoje teze koje u biti ni on sam ako pročita što je govorio, kad u kojem dijelu ne zna ni sam šta je govorio i koje stajalište zastupa. Ali to je ono naručeno, naručene plaćene izjave, znači poslovodstvo s nalogom. Znači očita je nakana da ćemo gledati polaganje kamena temeljaca, da ćemo gledati razno razna otvorenja, rezane vrpci. Pa stoga pozivam sve nas druge provedemo jednu cjelovitu istragu koliko kamena temeljca bešćutno je zatrpano u zemlju, a da nakon toga ništa nije poduzimamo. Recimo to je situacija da ajmo spasiti te kamene temeljce od propada. I to molim da mediji koji su svojevremeno nazočili polaganju kamena temeljaca i koji su izvješćivali u središnjem Dnevniku o izbornoj kampanji da zajedno odemo na isto to mjesto, da izvadimo taj kamen temeljac, da ga spasimo od propadanja i to će isto biti veliki doprinos kako i na koji način. Ponovo se može kamen temeljac staviti ali ako je projekt realan, a ne de je promidžbeni projekt. Prema tome nije dobro nije dobro i očito da se Hrvatska demokratska zajednica boji sučeljavanja konkretnoga oko konkretnih programa, što nije dobro za razvoj demokracije, nije dobro sumnjati u objektivnost i profesionalnost, nije dobro imati one razno razne emisije gdje se znači mnogi dolaze u emisije da bi ih vidjeli punica, žena i netko od rodbine. Oni čekaju svake četiri godine da se održavaju nekakvu izbori eto da bi se pojavili, da bi nešto rekli, nekakav incident napravili. Prema tome, znači plediram na sve nas iz oporbe i ovih koji su do jučer bili u koaliciji sa HDZ-om, koji danas isto kažu da su oporba da se ipak skupimo i da pravila koje smo podržali mi klubovi, nas 8, da donesemo ta pravila i omogućimo puni profesionalni, objektivni i demokratski pristup promidžbenoj kampanji. Hvala lijepo. Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dozvolite da i u ime kluba HSS-a koji je podupro, inicirao sa još ostalih 7 klubova u Hrvatskom saboru ovaj Prijedlog novih pravila o postupanju elektroničkih medija sa nacionalnom koncesijom tijekom predizborne kampanje. Postoje po nama dvije razine pitanja i dvije razine problema zašto u ovom momentu pred ovu kampanju je nužno donijeti nova pravila. Naime, na jednoj strani svi su se klubovi do sada referirali, osvrnuli na poziciju politike koja je evidentno zakinuta, svake politike, politike koju predstavljaju po nama ozbiljne političke opcije u Republici Hrvatskoj. Ozbiljne političke opcije su one opcije koje na neki način politika i politička javnost evidentira. Naravno oni mogu po nama biti i nezavisni pojedinci, ali prije svega oni pripadaju političkim opcijama, političkim strankama koje imaju pravo da tijekom predizborne kampanje govore o svojim programima, govore o različitostima, govore ono što je bit i sadržaj te političke opcije koja naravno se treba prepoznati, ona ne može biti unificirana u jednom zajedničkom gotovo kolegijalnom tijelu kao što je to do sada i po aktualnim pravilima gotovo bilo. Naime sve je tamo bilo na neki način prilagođeno kolektivu, zajedništvu, bilo da se našlo 10, 20 stranaka ovisno koliko ih je bilo, ali sve je to podsjećalo na jedan dobar vojnički brifing. Naime vremena za odgovore na neka pitanja su uistinu mogu se mogu se poistovjetiti sa vojnom terminologijom. Bilo je vremena da odgovorite sa da imamo, ne nemamo. Jer ako ste kasnili u toj brzini odgovora, ostali ste bez toga na ono prvo pitanje, da li imate gospodarski program ako ste malo spori, može ispasti da ga nemate, onda vam drugo ide da li ste za euroatlantske integracije, opet imate vremena otprilike dok ne nabrojite 1, 2, 3, 4, 5 i tako redom. Naravno sve to skupa je dovelo sve u istu poziciju, ja kažem sve u jednako lošu poziciju, a da su pri tom na onoj drugoj strani, a to je ovaj drugi problem o kojem se manje govorilo, to je pitanje naših građana. Ustvari građani su bili ti koji su najviše zakinuti. Njihov vremenski period gledanja javnih i komercijalnih televizija je bio napadnut sa nečim što oni nisu željeli gledati. To je činjenica. Znači mi smo njima oduzeli dio njihovog vremena posebno onima iz javne televizije koji pritom još to i plaćaju, a da istovremeno nemaju sadržaj onoga što smo ih željeli obavijestiti. A mi smo ih željeli obavijestiti prije svega da u predizbornoj kampanji je vrijeme kada se govori o programima, o različitim programima, o različitim gledanjima na najaktualnije političke, gospodarske i društvene stvari ili pitanja. To naši građani na žalost nisu mogli dobiti. Oni se nisu mogli temeljem tih javnih potreba uvjeriti u različitost, u kvalitetu, u manjkavosti, u bilo što drugo. Naprosto sve je bilo zatrpano sa brdom stranaka, brom lista i obično makar je tako bio slučaj bio do sada sa HSS-om, uvijek je bilo 4, 5 HSS-a koji su se natjecali u rang listi da makar jedan jedan stupac butu povrh HSS-a, a HSS je samo jedan u Hrvatskoj. Prema tome te stranke su imale ne sadržaj i cilj da budu nositelji programa nego da osporavaju program, da osporavaju legitimni program matične stranke. Ima i drugih stranaka naravno, ne odnosi se samo na HSS. Odnosi se gotovo na većinu stranaka. I ako to sve skupa sagledamo kroz ova aktualna pravila, onda vidimo da ova aktualna pravila ne žive u stvarnom vremenu. Ona su naravno potrošena u vremenu kad su donesena, one su vjerojatno imale svoju svrhu. Danas ih trebamo prilagođavati. I nama je bilo drago da je došlo do postupnog približavanja i činjenici da je postojala dobra volja na strani HDZ-a da se pokušamo prilagoditi novim uvjetima, novim potrebama, ali i građanima. I zbog toga nam je žao u klubu HSS-a što je to približavanje zastalo, što je evidentno da nećemo donijeti zajedničke zaključke, da nećemo donijeti zajednički nova pravila a to bi bilo jako dobro za daljnji razvoj demokracije u Hrvatskoj, za daljnji razvoj demokracije javnih medija, komercijalnih medija, za daljnji razvoj uspostave ozbiljnih političkih odnosa u Republici Hrvatskoj. Mi smo sa našim kolegama iz HSLS-a u potpunosti ova pravila nova podržali, znači stojimo iza njih, glasovat ćemo za njih i mi se apsolutno nadamo da će oni dobiti potrebiti broj glasova u ovom Visokom domu. Jer ukoliko ostanu ova aktualna pravila, ukoliko ostanu, tada će se naravno dogoditi opet stereotip, opet jednako loš stereotip, opet jednako loš scenarij, opet jednako neinformativni scenarij i opet će se dogoditi da se to svima već pomalo gadi, a to nije dobro. Jer upravo novu poruku želimo kroz nova pravila izaslati javnosti, jer neće biti dobro da samo premijer i njegovi ministri idući 15 dana paradiraju po javnoj i komercijalnoj televiziji, neće to poslužiti Bog zna koliko ni vladajućoj stranci, ali će naškoditi svima skupa a neće biti ravnopravna politička utakmica kakvu svi skupa zagovaramo, a za to nema nikakvog razloga. Prema tome ja još jedanputa apeliram na kolege iz HDZ-a, da svi skupa zajedno donesemo ova nova pravila jer ona nisu protiv nikoga kolege. One u bilo čemu ne umanjuju poziciju vladajuće stranke, ne umanjuju poziciju Vlade, ne umanjuju mogućnost i premijera i svih ministara da rade svoj posao onako najbolje kako trebaju raditi. tome nova pravila su ne samo jednaka nego ona raščišćavaju temeljito one odnose koji su do sada bili potpuno u jednoj gruboj začahurenoj bari u kojoj se nije razlikovalo jedno od drugog, dobro od lošeg, jače od slabijeg, a to naravno nije dobro. Jer ako je ikada istinsko vrijeme da se građanima pošalju ozbiljne političke poruke da su političke stranke partneri u ovom Parlamentu sazrjeli toliko da mogu ozbiljno bez vlastite taštine progovoriti o slabostima koje su bile, a ovo je ključno pitanje koliko smo demokratski odrasli, koliko želimo poduprijeti vlastitu budućnost gledano današnjim očima. Prema tome ja mislim da bi bila jako dobra poruka svih skupa da nađemo zajednički jezik kada je u pitanju donošenje novih pravila i da taj zajednički jezik bude na neki način signal građanima da Hrvatska ide naprijed u svakom pogledu, pa i u pogledu vlastitog odrastanja u smislu shvaćanja demokracije, ali prije svega potreba građana da budu informirani i da na osnovu ispravne informiranosti donesu odluku kakvu oni misle da trebaju donijeti. Hvala lijepo. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik i potpredsjednik Doma, Luka Bebić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. U svakom postupku za donošenje nekog akta postoji načelo jednakosti, ravnopravnosti svih sudionika pa kad se radi o izborima i u izbornom procesu. Kad kažem svih sudionika onda i sudionika koji aspiriraju da dođu u Sabor, a sada nisu u Saboru i ne znam po čemu bi oni trebali biti diskreditirani ako žele ući u Hrvatski sabor, jer postojalo je nekih stranaka koji također nisu bili u Hrvatskom saboru pa su kroz izborni proces ušli u Hrvatski sabor. Zašto ih diskvalificirati? Načelo ravnopravnosti i jednakosti koje proističe iz Ustava i zakona moraju biti štovani i kroz ova pravila i tu nema nikakve mogućnosti da se donese bilo šta što će diskreditirati ili na neki način obespraviti ili sa manjim pravila neka stranka ili grupa ili lista ili koalicija koja će nastupiti u izborima. To je to jedno načelo. Drugo načelo, nemijenjanja zakona pred izbora godinu dana. Kad bi htjeli intervenirati onda bi morali mijenjati zakon, nego nam je jedino ostalo da uskladimo naša pravila sa postojećim važećim zakonom i tu isto tako ništa ne možemo. Treće. Svi akti, pa i ovaj trebaju biti usklađeni sa zakonom i Ustavom. Nema iznimke. I kad je bilo predlaganje izmjene pravila, svi su klubovi bili ponuđeni da sudjeluju u kreiranju promjena i osim HDZ-a. Zašto HDZ nije ponuđen da sudjeluje u izmjenama, dopunama itd. ovih pravila? Zato da bi se dobili politički poeni i da bi se podilazilo nekim medijima, jer ova pravila ja zovem kolokvijalno tzv. Bagina pravila. A zašto Bagina pravila? Odgovaram na to pitanje sa onim dvije točke s kojima se HDZ nije složio da se mijenjaju, a sve druge smo prihvatili. Je li vi to želite da HDZ sve prihvati što vama padne na pamet? E neće ovoga puta prihvatiti, jer što to znači ravnopravno ista pitanja svim sudionicima u tim sučeljavanjima? Što to znači? To znači da recimo Bago ili neki drugi kreativni novinar može postaviti Mati pitanje benevalentno, dobronamjerno, afirmativno, a drugo mu može postaviti drugo pitanje, to je ta kreativnost, provokativno da ga dovede, tu stranku i tog pojedinca u položaj da se on tamo negdje brani umjesto da govori o svom programu. zašto svima jednaka pitanja? Zato što žele sudjelovati u hrvatskom političkom životu i Hrvatskomu saboru, pa prema tome trebalo bi javnost zanimati što misli ta stranka ili pojedinac ili grupa o recimo školstvu, o zdravstvu, o drogama, o NATO savezu, o Europskoj uniji, a ne da se ta kreativnost pretvori u navijanje za pojedine stranke i pojedine grupe. Prema tome, to je ta ravnopravnost da svak odgovara na ona pitanja koja kreira televizija, ali da svak na njih odgovori, a ne netko će odgovarati na fina, dobra, dobronamjerna i lijepa pitanja, a drugi će morati odgovarati na neka druga pitanja. E neće to proći. To ste vi pravilo donijeli. Vi Vi ste ta pravila donijeli 16. listopada 2003. godine dva, tri dana prije raspuštanja Sabora i tada ste bili na vlasti pa ste donijeli pravila koja vam odgovaraju. Mi smo bili u oporbi. Sad smo mi na vlasti, a vi u oporbi i vi bi opet htjeli vaša pravila. E ne može. Razumijete? To ne može. Ta vam pokušaj neće uspjeti. I druga stvar. Kada ti objektivni pojedini, neću reći, ne generaliziram, novinari izvještavaju o predizbornim skupovima ili nekim drugim skupovima, onda recimo u HDZ-u ima tamo tisuću ljudi, on napiše 400, a druga jedna isto velika stranka bude ih 200, a oni opet kažu 400, tako da je tisuću i 200 isti broj. E da to ne bi prepustili njihovoj kreativnost, neka se napravi video zapis i neka hrvatska javnost bude upoznata kako je bilo na tom skupu i što je bilo, a ne da prepustimo tzv. kreativcima iz medija. I mi pri tome kao što vidite ne podilazimo medijima, nego govorimo kritično jer oni nisu svete krave kad oni mogu govoriti o našim nedostacima i to stalno, a često puta izmišljaju, možemo i mi ponešto reći o tim svecima koji kreiraju ajmo reći javnost i na neki način utječu u velikoj mjeri na javnost. Zašto ste vi donijeli ova pravila prije 4 godine? Jeste li vi možda nas pitali što mi mislimo o tim pravilima, jer i mi smo bili? Ne, nego ste ih nametnuli i izglasali i sad gle čuda nakon 4 godine ništa od tih pravila ne valja. Ne valja to što ste napravili, ali mi smatramo da ste to dobro napravili. Razumijete? Vidite koliko mi podržavamo vas i koliko mi nismo skloni zadnji trenutak improvizirati. A sad ću vam reći još jednu stvar. U 10 sati jučer smo imali zakazane predsjednike klubova u svezi ovoga. Ni jedne primjedbe nisam čuo od gospođe Opačić, ni od nikoga osim od gospodina Lesara koji je problematizirao pitanje da li su župani, gradonačelnici državni dužnosnici ili nisu. I s tim u svezi, ovo je bilo na tom odboru. I onda smo zaključili u dva sata da idemo na tom skupu predsjednika klubova, da idemo u dva sata na odbor. Nakon što smo izašli sa tog sastanka predsjednika klubova, nas su novinari zaustavili, gospodina Lesara i mene, ja sam dao izjavu, a gospodin Lesar je rekao da je 95%, u mikrofone, usuglašeno, da ima samo nekih, sitnih stvari koje ćemo usuglasiti. I onda je kopernikanski obrat se dogodio za dva sata. I onda je na odboru gospodin Lesar odjedanput rekao da on ne može prihvatiti ništa od toga. se ne čuje./… Da. Prihvatit će ali ako uđu ove dvije stvari koje su naknadno pronađene u smislu kreativnih pitanja za jedne a nekreativnih ili provokativni za druge kad je rasprava. Znači, niste nam ponudili da sudjelujemo u kreiranju prijedloga jer ste htjeli zasluge za napredak demokracije uzet za sebe, I sada ste na velikoj muci jer smo mi prihvatili sve što je bitno. I onih da ukinemo onih 45% što govorite da se u dva sata govore ponekad i gluposti, da tako kažem. I druge stvari smo sve prihvatili osim izvješća sa skupova i ravnopravnih pitanja, istih pitanja za sve sudionike sučeljavanja. I sada odjedanput vi ništa nećete od toga prihvatiti jer želite da samo vi kreirate ponovo nakon četiri godine ista pravila. Mi vam nudimo 95% kao što reče gospodin Lesar, što smo mi prihvatili iz onoga što ste i vi tražili, ali vama je malo 95%, vi hoćete 100%. E, sad gledajte. Ili ćete prihvatit ovaj prijedlog koji je podnio HDZ-e ili ćete osigurati većinu za vaš prijedlog ili će ostat stara pravila. Izvolite birajte. Nekoliko ispravaka. Zastupnik Nenad Stazić. Izvolite! Netočna je tvrdnja gospodina Bebića da je HDZ-ov motiv ravnopravnosti sudionika u izbornom postupku. On to naime demantira minutu i pol kasnije, kad kaže, mi smo sada na vlasti, nama ovakva pravila odgovaraju i zbog toga ih zadržavamo. Prema tome, nakon ovog istupa predsjednika kluba, ova rasprava mora krenuti u posve drugom smjeru. Razlog ravnopravnosti sudionika u postupku nakon ovog priznanja gospodina Bebića u ime kluba mora otpasti. Otpasti kao relevantan motiv za usvajanje ovakvoga … …/Upadica se ne čuje./… Moramo raspravljati samo o tome da li ovaj Parlament želi prihvatiti ovu logiku kluba HDZ-a i omogućiti im povoljniju poziciju **Lesar, Dragutin (HNS)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Meni je drago što moram po četvrti put kolegi Bebiću napominjati da kad me citira mora citirati u cijelosti ili nikako. Ispravljam vaš navod dakle, o usuglašenosti od 95% teksta pravila. 95% teksta kojega ste vi podijelili na stolu. To je bitna razlika, jer ste vi imali osam dana vremena čitanja naših prijedloga, a željeli ste nama dati pet minuta vremena da prihvatimo ono što ste vi u deset sati podijelili kao kontraprijedlog, a osam dana ste pozivali na koncenzus da bi devetog dana došli sa kontra prijedlogom. To je otprilike vaša fer igra koju cijelo vrijeme igrate. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zastupnica Milanka Opačić. Izvolite! **Opačić, Milanka (SDP)** Pa ispravljam netočan navod gospodina Luke Bebića koji kaže da se mi na sastanku predsjednika klubova nismo ništa oglasili. naravno kolega Bebić zbog toga što umjesto vi da ste radili neke izmjene na ovim pravilima koje smo mi predložili u ime osam klubova, vi ste nama došli u deset sati ujutro nakon osam dana i dali ste nam svoj prijedlog. I mi smo tada rekli, mi moramo taj prijedlog vidjeti, usporediti ga sa našim pravilima pa ćemo do dva sata do Odbora za Ustav imati svoj stav. A inače činjenica je da vi jedini iz HDZ-a ne prihvaćate promjenu pravila jer vama postojeće stanje najviše odgovara. 10 i 18 minuta. Isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od deset minuta. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite! Štovani gospodine predsjedniče! Doslovce pet minuta prije raspuštanja Sabora mi raspravljamo o temi koja je u suštini marginalnog karaktera. Zašto marginalnog? Zato što je kao što ispravno govori GONG trebalo promijeniti cijeli paket izbornog zakonodavstva na početku i napraviti institucionalne pretpostavke da se ne pojavljuje u izbornim jedinicama dvadeset ili u Prvoj izbornoj jedinici gdje ćemo bit kolegica Pusić i ja i još i još neki, četrdeset izbornih lista. Prije svega ne bih htio prihvatiti tu nekakve teze koje su postale nacionalni stereotipi, da se pojavljuje jedna skupina marginalnih ljudi, samozvanaca, egzibicionista itd. Vi morate biti svjesni kako mi sebe oslovljavamo i kako sebe vidimo. Da nas ne oslovljavaju i ne vide drugi. Vidite, ja sam uz pomoć kolege Marića odnosno ne kolege Marića nego čovjeka koji je vjerojatno izglasao više tu zakona nego sami saborski zastupnici, doznao da smo imali u ovom sazivu Sabora zajedno sa današnjim danom 296 radnih dana. U prosjeku Hrvatska televizija najmanje prenosi tri sata. To je 888 sata televizijskog prijenosa. 888 sati ili 53 tisuće 280 minuta međustranačkog sučeljavanja. petnaestak dana i vi očekujete da će u tih desetak dana se sučeliti i riješiti ono što se nije riješilo u tih 888 dana. To je iluzija. Kao što je iluzija da oporbeni prijedlog je na strani novinara, a da je postojeći prijedlog protiv novinara. Koliko sam vidio dva mudra čovjeka, doajena ovoga Visokog doma Mato Arlović i Luka Bebić su jedini iskreno bili za kompromis. Drugi su sve nešto strančarili i vodili nekakve male igrice misleći da će inzistirajući na tezi da su oni na strani novinara dobiti nekakav tip simpatija. primjerice u stavku 8. novog prijedloga postoji izričiti stav kojim se novinarima zabranjuje da se bave stranačkom promidžbom. To je protuustavno, nema zakonske osnove da se tako nešto napravi i to je pitanje profesionalne logike. I zato kažem kad mi sebe oslovljavamo uvaženi, štovani, ja sam često koristio pojam učeni, u zadnjem uvodniku "Glasa koncila" glavni urednik Ivan Miklenić govori o nama kao o poslušnicima, pukim izvršiteljima stranačkih naloga i mašinerijom za glasovanje. Prema tome, ja bi vas oslovio ovako štovane poslušnice i poslušnici jer nas tako drugi vide. Što se tiče konkretnih prijedloga stav GONG-a nije obvezujući ali je logički i teorijski neoboriv. Ne može se dva minuta prije dvanaest bez sklonosti emocionalne i ljudske ka kompromisu dovesti hrvatsku javnost u veliku zabludu. Ponovit ću, Luka Bebić i Mate Arlović su težili kompromisu i mogao se kompromis početi, a što se tiče kome to koristi ili ne koristi cijela hrvatska javnost povijesno je …/Govornik se ne razumije./… prirode. Znači, i sasvim sigurno da to koristi najviše najvećim strankama HDZ-u i SDP-u. Općenito se u javnosti stvara atmosfera velikog sukoba obnova na …/Govornik se ne razumije./… U današnjem "Večernjem listu" kaže: "Pristajemo na dvoboj.". Tko je na dvoboju? Ivo Sanader i Zoki Milanović. Ako gledate rezultate istraživanja javnog mijenja u tom sukobu dvaju svjetova modrog HDZ-ovog i crvenog SDP-ovog najbolje prolaze oni koji najmanje govore Hrvatska stranka umirovljenika. Mislim da će oni na ovom sazivu Sabora imati možda i petnaest i više zastupnika. Zbog čega? Oni rade, oni pregovaraju, oni ne pričaju. Što se tiče kompetencije novinara da selekcioniraju nešto što je vrijedno. Ako vidite od ovih 888 sati televizijskog prijenosa koji su kondenzati, što je ušlo u središnje informativne prilike to su samo sukobi. Kolegica Vesna Škare-Ožbolt je u ovom Visokom domu imala dvadesetak vrlo zapaženih rasprava. Što je na U-TUBE-u i što je bilo dalje, navodno tukla cipelom po stolu što znamo mi ovdje da nije uopće ni činjenica, da nije istina. Prema tome, jedna teza kako treba prepustiti selekciju vijesti, priča i događaja kriteriju zanimljivosti a o tome je jučer često govorila i kolegica Opačić ono što je zanimljivo nije važno. Jučer sam na odboru kazao a tu ću ponoviti. Napravio sam neki dan jedan eksperiment. Hrvatski je parlament jedini danas parlament u Europi koji kad svira "Oda radosti", to je službena himna Europske unije svi sjede. Bila je Svečana sjednica u povodu dana neovisnosti koji je na HTV-u najavljen dan ranije kao Dan domovinske zahvalnosti "a propos" obrazovanosti novinara. Znači, ja sam napravio jednu malu gestu. Uz osobni rizik sam se digao na sviranje "Ode radosti" a pošto u hrvatskom narodu postoji mentalitet krda nitko se nije usudio dignuti sa mnom, ali nigdje ta gesta nije zabilježena ni u tiskanim ni u elektronskim medijima. Pažnja se usmjerava ekscesu i u tom smislu mislim ako se mora arbitrirati između dvaju polova modre filozofije izmjena i ove koalicijske filozofije blefa, evo recimo neću nikoga poimenično spominjati. Kad bi pokušao pitati predlagače iskreno da li su pročitali što su potpisali trojica su mi posvjedočili da nisu. Oni su to potpisivali iz solidarnosti, nekakve oporbenjačke solidarnosti. Evo, baš se pojavio Mate Arlović. A gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, danas je zadnji dan nastave, opet nema Ljube Jurčića. Znači, čovjek koji hoće biti predsjednik Vlade nije dobro zalagati se za novu ulogu Sabora u društvenom životu, kulturnom životu, u sistemu odlučivanja i tako s prezirom se odnositi prema ovom Visokom domu. Znači, nema Ljube Jurčića. Prema tome, gospodo moja što se mene tiče, kad bi se mene pitalo ja bih bio jučer sam o tome govorio za primjenu tzv. nizozemskog modela. Nizozemski model je model tamošnje javne televizije koja prostor javne televizije ustupa samo četiri stranke i to po kriteriju uspjeha na prethodnim izborima. Postojala je velika urednička rasprava o tome treba li prepustiti i zelene zbog specifičnosti problema Nizozemske njenom vezanosti za poljoprivredu i ekologiju. Znači, u Hrvatskoj bi bilo idealno da su stvoreni cenzusi, da stranka umire ako nije osigurala deset tisuća potpisa, da se brišu iz registra stranke o kojima je tu vehementno govorio kolega Pupovac. Onda ne možemo sa malim pravilima rješavati probleme koji su vezani uz suštinu političkog sustava. I što se tiče toga da li su novinari, time završavam, sposobni ili ne, voljni ili ne prenijeti ono što je relevantno, napraviti analizu pojavljivanja saborskih zastupnica u centralnom Dnevniku, čak i od kolege Alije Sirotanovića, Pere Kovačevića i kolege Damira Kajina. Nisu nikada se probili u Dnevnik po nečemu važnom što su rekli nego po tome što su napali predsjednika Sabora. Čak i moja dva pojavljivanja su bila vezana uz jednu ironiju vezanu uz potencijalni atentat na Ivu Sanadera. Svatko je to shvatio kao ironiju, međutim oni su to prikazali kao moj poziv da se ubije uzoritog premijera. Naravno da ja ne bi nikoga ubio. Što se tiče selekcije problema o kojima se raspravlja ja mislim da je hijerarhija nacionalnih problema Hrvatske ova. Na prvom mjestu zarobljavanje države i velika politička korupcija, zatim stanje u pravosuđu, dužničko ropstvo, zdravlje i zdravstvena zaštita, gospodarski problemi, zaštita okoliša, stanje u poljoprivredi, tu će Markov nastradati, demografska tematika i populacijska politika, problemi braniteljske populacije, škola, obrazovanje, intelektualni kapital. Htio bih vidjeti kako bi o tome raspravu vodio Mislav Bago na Hrvatskoj televiziji čovjek koji ima srednju školu i kad bi se išta trebalo propisati pravilima da ne može voditeljski posao u odnosu na politiku Visokoga doma voditi čovjek koji nema visoko obrazovanje. Hvala vam lijepo. Replika poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. je spomenuo nizozemski model. Svakako da svatko od zastupnika ima pravo na svoje mišljenje, bilo bi dobro da je to i uobličio i predložio. se ne razumije/… modelu ovdje kod nas u ovom trenutku sigurno nije niti vrijeme niti trenutak da bi se o tome govorilo. A na kraju s obzirom da je spomenuo i nekakve teme, …/Govornik se ne razumije./… šta nisi više govorio o poljoprivredi. Ipak je poljoprivreda značajnija od nekih tema koje su prioritetne. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slaven Letica. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Nakon ove intervencije kolege Sabatja ja pomičem poljoprivredu sa sedmog na četvrto mjesto. A šta se tiče nesretnog meni je jako tužno jučer, jučer ih je izmanipulirao HSLS u odnosu na onaj skandalozni prijedlog oko nadzornih odbora. A imam potvrdu da uopće nisu bili obaviješteni i ne znaju sada altikulirati što bi značila ova pravila

pravila kako ih nudi HDZ zapravo nisu izmijenjena. Sve ostaje po starome. Vapaji novinara da ih se oslobodi muke stupidnog praćenja kampanje nije uslišan. Oporba je napravila svoj prijedlog koji poštuje zahtjev novinara. HDZ međutim to ne želi. Od potpredsjednika Kluba gospodina Bebića čuli smo posve otvoreno i jasno zašto to HDZ ne želi. HDZ-u očito odgovara da u toj općoj buci, u tom beskrajno dosadnom redanju bizrarnih kandidata do javnosti ne dođu bitne poruke relevantnih stranaka. Trebaju li profesonalnim novinarima pravila? Po mom dubokom uvjerenju ne trebaju. A najmanje im treba da im ta pravila propisuje politika a najmanje da im propisuje HDZ. Ali novinari su već jednim dijelom pristali da im ta pravila propisuje upravo HDZ. Jutros se ova rasprava nije prenosila na HRT-u u vrijeme kada je ona počela, ali je zato jučer poslijepodne, mimo uobičajenih pravila praćenja Sabora do kasno popodne prenošena rasprava koju je ovdje, gdje je predlagatelj bila potpredsjednica Vlade. Nikad do sada tako popodne kasno televizija nije imala raspravu saborsku u izravnom prijenosu. Jučer je napravljena iznimka. Ja nemam nikakvih iluzija da će ova nova ekipa na HRT-u imati isti kriterij i u predizbornoj kampanji. Profesionalcima među novinarima ne trebaju pravila, onima pak koji nisu profesionalni nikakva pravila ne mogu pomoći. Njih pravila ne mogu natjerati da se ponašaju profesionalno. Novinari različito prate stranke i političare. Npr. danas je u jednim novinarima u jednom okviru izašla jedna rečenica našeg kolege Frane Matušića koji je izjavio da Ljubo Jurčić prima plaću ovdje u Saboru iako ga ovdje nikada nema. Ljubo Jurčić ne prima plaću u Saboru, plaću prima na fakultetu. To je činjenica koju je novinar mogao znati, znao ili mogao provjeriti. I umjesto da u okvir stavi dvije rečenice o tome kako kolega Matušić zapravo laže u Saboru, zloupotrjebljava svoj položaj zastupnika da govori neistine. Te se neistine u okvirima prenose kao istine, kao činjenice. Novinar dakle uvijek može bilo pomoći, pogodovati, bilo naštetiti nekom političaru ako svoj posao ne zna ili neće obavljati profesionalno. Tome da Ljube Jurčića nema danas i jučer, priključio se i uvaženi kolega Slaven Letica koji za razliku od Ljube Jurčića prima plaću u Saboru i još 250 tisuća kuna godišnje kao nezavisni zastupnik iako je u Sabor došao na listi jedne stranke. Mi se ovdje zalažemo za kreativnost i slobodu novinarske profesije. Zašto da novinari u beskraj ponavljaju ista pitanja svim kandidatima, samo zato da bi to bilo zamorno i dosadno, samo zato da to nitko živ pratio ne bi. Već nakon prvog dana. Pa zašto novinari ne bi postavljali bitna pitanja svakom kandidatu posebno? Pa zašto novinari jednog kandidata ne bi pitali hoće li prije izbora konačno pokazati svoje račune iz Verone i račune za satove koje je obećao pokazati a do dana današnjega nije pokazao. A to pitanje, pazite to pitanje ne može biti tipsko. Jer takvih kolekcionara među kandidatima nema puno. Pa to ne može postati opće pitanje koje će se postavljati svim kandidatima. Ali postaje bitno za jednog od kandidata jer se na tom pitanju i na odgovoru na to pitanje testira njegovo poštenje u politici. Kao što se ne mogu ista pitanja postavljati i uvaženom kolegi Letici, kao nekom drugom kandidatu. Jer postoje stvari koje su za kolegu Leticu bitnije od toga da li ima program kada je u ovaj saziv Sabora ušao sa programom stranke koju je napustio, a s kojom se inače jako dobro slaže. I kada prozivajući ovdje kolege zastupnike ne proziva gospodina Đapića kojeg također nema, također ga nema, ali on očito ovu govornicu i ovu raspravu koristi da bi pokušao naštetiti političkom protivniku, što je, da se razumijemo, posve legitimno, ali govori o načinu, o shvaćanju politike kao profesije i kao časnog posla. Ova pravila ako budu usvojena po HDZ-ovom modelu, ako HDZ skupi većinu ona će takva biti, neće naići na dobar prijem kod novinara. I sam sam to radio kao novinar, pratio kampanje, to je bilo prije 2000. godine, to su bila pravila koja ne vrijede od zadnjeg saziva Sabora. Ona vrijede već jako dugo, jako dugo. Dakle kad je HDZ bio parlamentarna većina. Ona zapravo imaju samo jednu svrhu. Da potpuno zamagle područje politike u vrijeme predizborne kampanje. Da se tu drugog dana prikazivanja tih emisija više ne zna ni tko šta govori ni zašto govori ni po čemu je taj koji govori uopće relevantan i interesantan i pozvan da govori. Prema tome ako se to želi postići, a gospodin Luka Bebić kaže da se to želi postići i da to odgovara HDZ-u i da zato ta pravila ostaju jer ona odgovaraju HDZ-u onda to naprosto treba pošteno reći pred cijelom javnošću. Da je ovaj Parlament će ozakoniti zapravo propisati struci, novinarima, propisati, narediti im da budu nezanimljivi, da budu dosadni, da rade zamorne emisije, da rade emisije koje nitko živ ne gleda. I to zapravo znači ponižavanje politike kao jednog javnog posla. To znači reći javnosti svi ti, stotine njih koje se javljaju u kampanju s najrazličitijim motivima. Netko da reklamira svoju tvrtku jer mu je to besplatna reklama ako izađe kao nezavisni kandidat. Drugi iz nekih egzibicionističkih razloga. Znaju unaprijed da nemaju nikakvu šansu osvojiti više od 0,005%. Treći da bi ga vidjela punica doma. To znači poslati poruku javnosti: Evo svi su ti isti. A ta je poruka, ona ne koristi demokraciji. Ona ne koristi razvoju ovoga društva. Ona ne koristi onome čemu bismo svi morali težiti pa i Luka Bebić. Vraćanju povjerenja u politiku kao javni posao. U politiku kao djelovanje u interesu općeg dobra. Jer se nažalost i zbog ovakvih emisija i zbog takvog praćenja kampanje ta slika urušila. I umjesto da ju vraćamo nazad, umjesto da ju popravljamo mi ju zahvaljujući inzistiranju HDZ-a, mi tu sliku guramo dalje u glib. Takvi potezi štete razvoju ovog društva, štete razvoju demokracije ali ja se nadam da će to javnost znati prepoznati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Stazić je rekao da sam ja obmanuo javnost kad sam iznio činjenicu da gospodin Jurčić prima plaću a da ga nikad nema u sabornici. kao prvo činjenica je da gospodina Jurčića nikad nema u sabornici. Doista na prste lijeve ruke se može reći kad je on bio nazočan u ovoj sabornici. Njegova je dužnost saborskog zastupnika, izabran je na tu dužnost i činjenica je da sam rekao istinu da ga nema. A sasvim sigurno ako i prima plaću na fakultetu prima razliku plaće za saborskog zastupnika. Prema tome sasvim mi je svejedno ali sasvim sigurno prima, ima primanja u razini svih ostalih saborskih zastupnica i zastupnika jer je dodatak na njegovu plaću sasvim sigurno isplaćen. Prema tome ne radi se o nikakvoj obmani. Evo ni danas nema gospodina Jurčića, već je to rekao kolega Letica. Nije ga bilo ni jučer ni proteklih mjesec, dva dana ili godinu odnosno protekle četiri godine.

omogućiti jednu uređivačku nezavisnost koja bi učinila upravo političke programe odnosno predstavljanje političkih programa razumljivim biračima. I nema dvojbe da u biti sloboda odabira ne postoji ako ljudi u biti ne znaju zbog čega se opredjeljuju. I to je ono što upravo SDP ovim svojim prijedlogom zajedno sa ostalom oporbom htio je postići. Međutim ima nade. Prije svega članak 28. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor bez obzira na pravila nigdje, niti mogu se to niti u postojećim pravilima iako je praksa mislim pogrešno išla u tom pravcu naređuje dakle da svima budu postavljena ista pitanja. Mi smo to upravo sa svojim pravilima željeli transparentno učiniti kako bi se praksa promijenila. Međutim kako odredba članka 28. govori što se može propisati i što treba propisati. To su oblici, vrijeme i način. Ali dakle ostaje i bez obzira i na ovakva pravila mogućnost iako je bolje da je to u pravilima i razrađeno, ali ostaje mogućnost medijima, novinarima da svakom postavljaju pitanje onako kako im se čini upravo po njihovim pravilima struke, po njihovom viđenju, po načinu za koji smatraju da će biti atraktivni, atraktivno gledateljstvu i što u biti gledatelji od pojedinog kandidata i očekuju to im je omogućeno zakonom. I nema tog pravila

diskutirao na način kako je diskutirao. Izgubio je jednu prirodnu zloću pa sam mislio da se zaljubio. Međutim diskusija pokazuje da je sasvim sve u redu s njime. Što se tiče suštine stvari kolega Staziću vi kažete da ne trebaju pravila. Ta pravila je donijela vaša koalicijska vlast. Što se tiče uređivačke nezavisnosti vidjeli ste kako to izgleda jučer kad se se 5 naših kolega sa predsjednikom Sabora u scenariju Mislava Bage pretvori u karikaturu u kojoj Lesar diže replike i ismijava instituciju Sabora, ali ste jednu stvar pametno rekli, a to je najvažnija stvar. Dobro ste uočili da je jučer HDZ pokazao da ima vlast nad Hrvatskom televizijom. To je fantastično oštroumno uočeno i da mogu prisiliti Vanju, Vanju Sutlića da izmijeni praktički u trenutku, u trenutku program da bi prepustio moju protivnicu u prvoj izbornoj jedinici Jadranku Kosor kojoj najavljujem oštru i bespoštednu bitku i neće moći tako manipulirati Hrvatskom televizijom. To vam ja obećavam. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja bih htio prije svega ukazati na činjenicu da je i ova rasprava o pravilima zapravo pokazuje koliko je velika šteta što se nismo uspjeli u u dogovoru koji je postao između parlamentarnih stranaka o potrebi dodatne regulacije izbornog sustava. Jer nije samo, nisu u pitanju samo pravila, u pitanju je i Zakon o političkim strankama i Izborni zakon i financiranje političkih stranaka, pa onda i pitanje dodatne dorade Državnog izbornog povjerenstva i sama pravila. Sve to pokazuje da imamo dosta stvari koje su prevladane, i koje bi trebalo na drugačiji način postaviti. Jer valja poći od toga koji mi cilj želimo postići. Mi u izbornim kampanjama bi trebali imati suradnju sa medijima da bi mogli utjecati na javno mišljenje. Kako? Da putem informiranosti i educiranosti o strankama, o programima i o kandidatima zapravo omogućimo biraču da bira najbolje, najprihvatljivije, najrealnije programe i kandidate koji to mogu ostvariti pa onda i stranke. Naravno ako sa tog aspekta gledamo onda je posve jasno da postojeća pravila koja su i ova koja su sada na snazi su preuzeta zapravo od prije ne mogu u tom pogledu otvoriti dovoljno prostora za medije da to naprave. Ono što je jako pozitivno, jako je pozitivno da su mediji toga počeli biti ne samo svjesni nego artikuliraju želju da taj dio posla odrade. I ja se čudim zapravo zašto taj dio, bar u onoj mjeri u kojoj to omogućuje važeći Izborni zakon kojeg nismo na vrijeme promijenili ne promijenimo ta pravila i ne probamo urediti te odnose. Ja moram reći, kolega Letica je spominjao kolegu Bebića i mene kako smo se mi zalagali za dogovor. Naime, na Odboru za Ustav, čiji smo mi članovi, je bila iznešena teza da je postignuto 95% usuglašenosti oko prijedloga koje nudi opozicija, opozicijske stranke i prijedloga kojega nudi većinska koalicija. **Šeks, Vladimir Ako je tako visoki stupanj bio postignut onda smo smatrali da treba uložiti dodatni napor da se postigne dogovor do kraja. Zašto? Pa znate pitanje stvaranja javnog mišljenja koji će zapravo biti dodatni instrument i sadržaj ostvarivanja demokracije i razvoja demokracije kod nas uz pomoć medija je pitanje od interesa iznad pojedine stranke i pojedine populacije. I zbog toga bi bilo jako važno da na tom pogledu zapravo se ponekad malo uskog interesa između, u odnosu na pojedinu stranku da se odvojimo i izdignemo i u tom pogledu ja mislim da oni koji su najjači moraju učiniti najveći … /Govornik I zbog toga ja poziva HDZ da prihvati pravila koje nude opozicijske stranke, da prihvate taj dio i da eventualno korigira sa nečim što je stvarno dodatno širenje prostora za slobodu i kreativnu djelatnost medija u razumije./ … informiranosti i educiranosti naših birača i građana. Ali ovako kako se ovaj dio koji smo dobili postavio on je preuzak. On je preuzak i on se na kraju krajeva svodi na materijalnu financijsku situaciju i malo na vremensku dimenziju. O ovome da se moraju unaprijed raspisati cijene, odnosno znati cijene koliko će biti promidžbene poruke koliko će koštati itd. A čujte, i da se mora objaviti, to je, bi trebalo biti pravilo ponašanje poslova koje bi trebalo biti u redu. I ne bi se smjele propisivati ovim pravilima nego bi se morali propisati nečim drugim. i to je ajde može biti jedna novina. I slažem se. Samo mi nije jasno zbog čega bi sada u ovakvoj situaciji kada smo svi svjesni da prijedlozi koje su potpisali klubovi zastupnika SDP-a, HNS-a, HSS-a, HSLS-a, HSP-a, IDS-a, SDSS-a, dakle i klubovi kompozicije i klubovi koji su bili do sada u koalicijskim odnosima sa vladajućom stranke više ili manje ili do ovoga pitanja, zašto to ne bi sada bilo prihvatljivo a svjesni smo da je povodom tih pravila otvorena rasprava, što će reći da je zapravo i vladajuća koalicija svjesna da je potrebno izmijeniti i dopuniti ova pravila. Pa zašto ih onda idemo praviti izmjene i dopune na način da ih umijemo, umjesto da ih sadržajno promijenimo? Ja mislim da ih treba sadržajno promijeniti, i to u onom dijelu koje zakon sigurno dopušta, a ne bi bili u sferi zadiranja u suprotnost zakona. I posljednju stvar koju bih htio reći, dakle, šteta je da nismo promijenili zakona, danas o tome ne bi morali uopće raspravljati, to donosi Sabor. Mi smo donijeli Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu koje ima svoj profesionalni dio, koji prati provođenje izbora, daje mišljenja na zakone itd., pa smo mogli isto tako dozvoliti i bilo bi normalno da oni propišu kriterije i pravila ponašanja medija sa koncesijom na nacionalnoj razini vezano za izbore koje bi se trebalo odrađivati ne samo Parlament, znate. Ako Parlament, zašto bi Parlament donosio pravila, zašto Parlament ne bi mogao donositi onda zakone ako smatra da u zakonu treba neke bitne stvari riješiti. Inače ćemo se svesti zapravo u nekim segmentima ovdje na dio izvršne vlasti koja praktički pokušava dobiti instrument koji će osigurati nešto malo bolju situaciju za ovu ili onu opciju, a zanemaruje zapravo da to može biti na štetu ukupnog razvoja demokracije i demokratskih odnosa kod nas. Pozivam dakle HDZ da prihvati pravila koja nude koalicijske

da je, da je dosadašnje iskustvo u prezentaciji politike i političara u izbornoj kampanji pokazalo nezadovoljstvo građana sa takvom takvom predstavom politike i političara u izbornoj kampanji. Ako mi kao političari respektiramo interes građana, a to nam je po definiciji zadaća onda bismo zaista morali mijenjati kriterije koji su do sada vrijedili. Osim toga, za razvoj demokracije vrlo je važno da se osigura nezavisnost i profesionalnost novinara. Oni su važna karika u prijenosu prijenosu programa, političkih stavova političkih stranaka i vrijednosti koje te stranke zastupaju između građana i političara i političkih stranaka. Ako mislimo da se sloboda i profesionalnost novinara može oktroirati pravilima, onda smo na putu da mi utvrđujemo šta je to interes građana, odnosno dva vi koji želite propisati to utvrđujete šta je interes građana. Došli smo onda u začarani krug pa ćemo tvrditi da je ravnopravnost ono što negira dosadašnju praksu, dosadašnje programe, dosadašnje političko djelovanje nego smo svi isti. Drugim riječima kao da se kolega Bebić zalaže da Bebić zalaže da on i kolega Franjo Arapović u startu političke promidžbe dobiju isto odijelo. Nije moguće tako nastupati pred građanima. Recimo ako bismo prihvatili dosadašnju praksu da se svim strankama i one koje se ad hock pojavljuju u izbornoj promidžbi, dakle od promidžbe do promidžbe i nemaju nikakve aktivnosti niti odgovornosti prema građanima, da dobiju ista pitanja, na taj način bi mi zapravo diskreditirali pravo građana da saznaju više o onim strankama i onim programima koji će kreirati njihovu budućnost. Evo recimo jednog primjera. Da sam ja novinar, ja bih sasvim sigurno upitao sve zastupnike ovog ovog mandata kako je moguće da dozvolimo da se na dnevnom redu nalazi prijedlog za izmjenu Ustava Republike Hrvatske kako bi pravna država mogla stalno i kontinuirano progoniti ratne profitere, pljačkaše zapravo Hrvatske koji su se događali u Domovinskom ratu ili pod okriljem obrane Republike Hrvatske, da nismo uspjeli u ime… Gospodine predsjedniče onda zaključite sjednicu ako ne treba govoriti. Ponovit ću. Recimo da je sloboda novinara ili da sam ja novinar u izbornoj promidžbi ja bih svakog zastupnika u Hrvatskom saboru… Kolega Letica badava je vama ponavljat! I predsjednika Sabora pitao kako je moguće da se ne raspravi u Hrvatskom saboru prijedlog za promjenu Ustava Republike Hrvatske i da se omogući pravnoj državi da stalno i kontinuirano provodi ratne profitere i pljačkaše hrvatskog naroda koji su se dogodili pod okriljem obrane Republike Hrvatske od agresije, takvo pitanje ako ostanu ovakva pravila neće biti postavljena jer to nije interes vladajuće stranke, sada vladajuće stranke. To stranka želi svojim pravilima da utvrdi da to nije interes ni građana Republike Hrvatske. Dakle ja se zalažem da pravila omoguće da… Ja se zalažem da pravila izborne promidžbe omoguće profesionalnost i kreativnost novinara posebno novinara javnih medija da oni posreduju između građana i njihovih interesa i politike i političara i njihovih interesa stranačkih ili osobnih. Dakle da ne uškopimo novinare nego da im damo i osiguramo slobodu kako bi u ime građana… **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zašto je vama nekima poticaj da nastave sa većim stupnjem decibela? Ako se zvoni to je znak, to je zamolba, apel za umirenje, ne za pojačanje buke. **Leko, Josip (SDP)** Ja bih mogao zaključiti da vas ne zanima moj govor, ali on je upućen hrvatskoj javnosti. **Šeks, Vladimir

ali to mi je manje bitno, važnije mi je da čuju građani šta govorim nego koliko sam očaran vama. Kažem da novinari dobiju slobodu i kreativnost da između građana i njihovih interesa posreduju u propitkivanju politike i političara kako bi oni mogli utvrditi koji su stavovi, prioriteti i vrijednosti koje se stranke zalažu i na taj način kampanju učiniti takvom da građani dobiju bolju informaciju ne oktroiranu od vladajuće stranke. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice i kolege, molim vlas saslušajmo još potpredsjednicu Doma, poštovanu zastupnicu Vesnu Pusić.

Uvodno ovo sigurno nije najvažnija odluka koju će ovaj Sabor donijeti, ovo je neka vrsta završnog pospremanja kuće prije izlaska na izbore i pripreme za izbore i u tom smislu vjerojatno je primjereno da se sada još raspravi. Ono što bih htjela reći je da smo malo u ovoj raspravi da li Sabor treba određivati pravila, novinari trebaju određivati pravila zaboravili koja je svrha pravila. Svrha ovih pravila nije niti da iskoristimo priliku da izrazimo svoj gnjev ili nezadovoljstvo pojedinim medijima, nije niti da izrazimo svoje buduće simpatije i aspiracije različitim strankama ovdje u Saboru. Svrha ovih pravila nije čak niti da apsolutno svi koji se kandidiraju na izborima imaju jednaku šansu, to nije prva svrha ovih pravila. Prva svrha ovih pravila je kvalitetno informiranje građana koji izlaze na izbore. Postoje dva načina kako možete sakriti informaciju. Jedan je tako da ju ne date, a drugi je tako da ju sakrijete u 2 tisuće stranica. Isti ćete efekt imati. Dakle ako nešto uopće ne kažete ili ako to zakopate u masu nepotrebnih, suvišnih informacija ljudi neće saznati ono što je relevantno. Prijedlog većine stranaka u ovom Saboru sadržavao je i jednakost šansi u predstavljanju programa s druge strane uredničku slobodu i pamet da se ono za što se opredjeljuje recimo između 80 i 90% građana dodatno prezentira njima kao informacija da bi se ovdje mogli na izborima odlučiti. Bitna razlika između prijedloga klubova koji su ovdje spomenuti, dali prvi prijedlog u proceduru i kluba HDZ-a s druge strane je da li će se vrijeme prije i poslije glavnih informativnih emisija, to u prvom redu znači "Dnevnika" zagušiti sa gomilom nepotrebnih informacija da se ne bi vidjele one koje su relevantne i značajne ili neće. HDZ smatra da je njima bolje da se to vrijeme prije i poslije "Dnevnika" naprosto zaguši sa nečim što nikog ne interesira da ne bi moglo doći do izražaja ono što bi eventualno moglo zanimati građane koji se odlučuju. Zbog ovih pravila sasvim je jasno, vjerojatno nitko neće niti dobiti, niti izgubiti izbore, ali pravila koja je predložio HNS, SDP, HSS i drugi klubovi bi pokazala barem malo više poštovanja prema građanima ove zemlje koji imaju pravo na kvalitetnu i relevantnu informaciju temeljem koje će se odlučivati, ali ponavljam zbog toga nitko neće niti dobiti, niti izgubiti izbore. Hvala. Predstavnik predlagatelja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković. Izvolite. Vrlo kratko. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Samo još jednom hoću naglasiti zbog čega smo se opredijelili kao Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav da idemo nomotehnički sa odlukom o izmjenama važećih pravila, a ne idemo sa amandmanima na prijedlog kolega ovih novih pravila koja oni predlažu. Iz čistog razloga što nova pravila ispuštaju one najbitnije odredbe o ravnopravnosti i jednakim šansama koje trebaju imati sve političke stranke, koje trebaju imati svi sudionici izbora. To je temeljni princip bio zbog čega idemo sa odlukom o izmjenama i dopunama važećih …/Govornik se ne razumije./… Drugo što je bitno, našom odlukom prihvaćamo gotovo sve što se nudi što se nudi i ovim izmjenama vaših pravila, oslobađamo veliki dio medijskog prostora jer ukida se emisija koja traje 45 minuta, dakle programski prostor je slobodan, a s druge strane nudimo jednu novu odredbu koja kaže da nakladnici mogu prikazivati i druge sadržaje koji nisu regulirani pravilima. Dakle tu dajemo potpunu novinarsku slobodu da se naprave potpuno druge emisije koje mogu prezentirati znači i političke stranke i nezavisne kandidate i nezavisne liste. prijedlog daleko prihvatljiviji, on je sukladan Zakonu o izborima, ona sadrži sve one potrebne elemente koji Zakon o izborima traži, pravila koja kolege iz oporbenih stranaka predlažu ne sadrže bitne elemente. Bojim se da ta pravila ne bi izdržala jednu ozbiljnu ocjenu zakonitosti na Ustavnom sudu. I stoga još jednom zalažemo se da bude da bude donijeta odluka o izmjeni važećih pravila. Netočno je kao što su mnogi ovdje rekli da važeća pravila propisuju novinarima šta moraju pitati, da nas važeća pravila prave svi istima. To nije točno. Važeća pravila naprosto daju